sljedeći zakon koji smo bili preskočili u dnevnom redu. To je - Konačni prijedlog zakona o Turističkoj inspekciji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 600. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili.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 Izvješće ste primili na sjednici. Da li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić. **Ivičić, Ratomir** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Dozvolite jedan kratki uvod uz Prijedlog zakona o Turističkoj inspekciji s konačnim prijedlogom zakona. Ovaj prijedlog zakona je jedan iz seta zakonskih prijedloga koje je potrebno donijeti radi transformacije Državnog inspektorata. Naime, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, "Narodne novine" broj 148. od 2013. godine s 1. siječnjem 2014. godine prestao je s radom Državni inspektorat, a inspekcijske poslove koje je obavljao Državni inspektorat preuzimaju nadležna ministarstva. Ministarstvo turizma tako preuzima poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu. Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se ustrojavanje Turističke inspekcije, poslovi i način rada Turističke inspekcije te uvjeti za imenovanje i prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora te druga pitanja s tim u vezi. Predlaže se da se Turistička inspekcija ustroji kao unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva turizma koja će imati područne jedinice i ispostave koje će se urediti uredbom Vlade RH. Ovim se zakonskim prijedlogom predlaže da Ministarstvo turizma preuzme inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost odnosno pružaju ugostiteljske usluge ili pružaju usluge u turizmu osim inspekcijskog nadzora u slučaju neregistriranog obavljanja djelatnosti koji će provoditi nadležni inspektori Ministarstva financija. Predlaže se preuzimanje državnih službenika i namještenika Državnog inspektorata koji su zatečeni na obavljanju preuzetih poslova razmjerno preuzetim poslovima što okvirno za Ministarstvo turizma iznosi 69 djelatnika od kojih je 60 turističkih inspektora. Zbog navedenih promjena potrebno je urediti poslove i način rada Turističke inspekcije te ovlasti i postupanje turističkih inspektora. Temeljna pitanja koja se žele urediti ovim zakonom su ustrojstvo Turističke inspekcije, upravljanje Turističkom inspekcijom, uvjeti za obavljanje poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz djelokruga Turističke inspekcije, prava i obveze turističkih inspektora u provedbi propisa te prekršajna odgovornost. Prihvaćanjem predloženog zakona stvorit će se odgovarajući zakonski okvir za djelovanje Turističke inspekcije koja bi djelovala kao samostalna unutarnja organizacijska jedinica Ministarstva turizma. Hvala lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Da li predstavnici radnih tijela žele iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika. Klub nezavisnih i poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, uvažena gospodo zastupnici. Idemo nekako ovako redom. Najprije da citiram "Inspekcijski poslovi Državnog inspektorata te prava, dužnosti i ovlasti inspektora bili su uređeni Zakonom o Državnom inspektoratu. Prema navedenom zakonu Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor u području trgovine usluga u ugostiteljskoj djelatnosti, pružanje usluga u turizmu, u području rada i zaštite na radu, u području elektroenergetike, u području rudarstva i području opreme pod tlakom." E sad, za obavljanje inspekcijskih poslova u RH ustrojeno je više od 40 inspekcija od kojih većina djeluje u okviru onih središnjih tijela državne uprave koja su nadležna za pojedino upravno područje dok u Državnom inspektoratu djelovalo 5 inspekcija ona rada, Gospodarska inspekcija, Inspekcija opreme pod tlakom, Rudarska inspekcija i Elektroenergetska inspekcija koji su obavljali inspekcijske poslove u upravnim područjima u nadležnosti drugih tijela. Ja se apsolutno slažem da državu valja reorganizirati. Kada kažem reorganizirati onda znači da državu moramo reformirati i kad je riječ o zdravstvu i sudstvu i školstvu i socijali, ne znam, državnoj upravi, sve te silne agencije. A bogami treba reorganizirati ili reformirati i samu lokalnu samoupravu. I u tom kontekstu reformirati valja i inspekcije. Ali kako? Kada govorimo o državnoj upravi kako će otprilike ta reorganizacija izgledati? Znači imamo Poreznu upravu koja danas npr. ima 21 područni ured, 124 ispostave. To će se svesti na 5 područnih ureda, 53 ispostave. Kada govorimo o centrima za socijalnu skrb imamo 80 centara, 38 podružnica, 80 upravnih vijeća. To će se svesti na 5 centara, 96 podružnica, 5 upravnih vijeća. Kada govorimo o Uredu državne uprave imamo tu 20 predstojnika, 20 zamjenika, 84 voditelja službe. Vjerojatno to ide u pravcu 5 predstojnika, 20 pomoćnika, 5 tajnika, 59 viših stručnih suradnika ili savjetnika. Zatim je tu Policija itd., da ne nabrajam sve ovdje. Ono što je vjerojatno sigurno da sjedište Ureda državne uprave Istra, Rijeka gore Gospić biti će u Pazinu. Za drugo ćemo se boriti. Jasno, županiji Istarskoj nitko neće dovesti u pitanje kako bih rekao taj subjektivitet. E sad, koliko će koštati ovaj zakon, još to da citiram. Da, za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, ali je potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH za 2014. godinu. Na pozicijama Ministarstva turizma u Državnom proračunu RH za 2014. godinu planira se ili planirana su sredstva za samo 35 djelatnika Turističke inspekcije, gotov citat. E sada idemo nekako redom. Mi smo od 2008. do danas izgubili 176 tisuća radnih mjesta. I to 108 tisuća zaposlenika u pravnim osobama, 56 tisuća u obrtu slobodnim profesijama, 12398 u poljoprivredi. To je sve realan sektor. S druge strane u obrazovanju i zdravstvu zaposlili smo od 2008. do 2013. 8509 osoba, u socijali 3393. I zašto to nabrajam? Zato jer dolazim sad do turizma gdje je u tom periodu otvoreno 1884 radna mjesta. Znači što želim reći? U turizmu 2008.radilo je 50 tisuća 545 osoba, danas 52 tisuće 429 i to je plus znači 1884 zaposlenika. Znači, turizam pa možemo reći da je to jedna rijetka grana koja doduše pa ja ću reći i poinerci pa neka me netko ispravlja bilježi rast i kad je riječ o zaposlenosti. E sad govoriti o turističkoj inspekciji a ne spomenuti turističke rezultate u 2013. bilo bi nekorektno. E sada Kvarner je imao rast 2,6% kad je riječ o noćenjima, Splitsko-dalmatinska županija 8,5% rast, Zadarska +4,4%, Dubrovačko-neretvanska +6,9%, Šibensko-kninska 7,2%, Ličko-senjska +7%, grad Zagreb +12,1% a Istra rast od svega 0,3% iako kumulativno je ostvarila najveći broj noćenja od 22 milijuna 46 Prihod je znači 2013.bio 6,6 milijardi eura od turizma ali prihod od 7,3 milijarde iz 2008.izgleda da je još uvijek visoko postavljena letvica. E sad što je ovdje u ovom zakonu zanimljivo? To je članak 5.i citiram: turističke inspekcije izvan sjedišta ministarstva ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice turističke inspekcije u područnim jedinicama sa sjedištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu te potreban broj ispostava i samostalnih izvršitelja." Gotov citat. Rekoh da će sjedište državne uprave biti u Pazinu, a ovdje nema u ovom članku 5.niti jednog mjesta iz Istre, nije bitno da li je riječ o Pazinu, il Tar-Vabrigi, da li je riječ o Raši, Marčanu, Ližnjanu, Brtonigli, to su sva mjesta osim Pazina jasno koja imaju more ili koja su na moru. Brtonigla je malo unutra ali ajde, te općinice imaju i more. Naš ministar je ni manje ni više nego predsjednik i Savjeta IDS-a i mene zanima zašto je ovdje Istra zaobiđena ili je sad to neki novi smjer suprotan deklaraciji o "jedinstvenoj Istri" itd. bez obzira što su 2013.svi imali veći porast noćenja od Istre, Istra ipak ostvaruje 22 milijuna noćenja, to je cirka recimo 30% pa bi bilo oportuno da Istra ima ne samo "unutarnju jedinicu" kako se to zove turističke inspekcije već da možda i Ministarstvo turizma bude u Opatiji i ona je Istra ili u Poreču ili u Brtonigli ili šta ja znam recimo dole u Ližnjanu, samo da kažem još jedanput da je Istra imala 22 milijuna i 46 tisuća noćenja,

No kada govorimo o reorganizaciji sustava treba po meni reorganizirati cjelokupni sustav turističkih zajednica koje raspolažu sa cirka 600 milijuna kuna a mnoge od tih 305 ako se ne varam toliko ih ima negdje ili nešto više turističkih zajednica, možda ni sama ne znaju šta rade. Ono što isto tako mislim da u ovom zakonskom tekstu su i ove kazne iz članka 29 doista previsoke. Nije isto tu kaznu odredit od 10, 50 više tisuća kuna privatiziranoj turističkoj kući čiju su osnovu postavili radnici ne znam do 90-te godine ili nekome tko izdaje jedan apartman i nije isto odrediti kaznu nekome koji koristi kamp na državnom zemljištu ono što mi zovemo turističkom zemljištu kojeg nota bene nisu platili 23 godine ili nekome tko izdaje ne znam recimo pedaline. Točno. Ove godine su hotelijeri ako ih pratimo kriknuli zbog korekcije PDV-a s onih 10% na 13% odnosno zbog sada jasno protive se povećanju naknade za zaštitu voda. Za kampove ćemo nekako lakše ali kad smo kod te vode mene više brinu ja bih rekao naši građani. i da to kažem imaju značajne investicije 2014., 2015. u Istri, u dvije godine 560 milijuna kuna dok je 2012., 2013. uloženo 425 milijuna kuna u vodoopskrbu iz ovog "parafiskalnog" fonda Hrvatskih voda u Istru će biti u četiri godine, znači u jednom ovom mandatu uloženo cirka milijardu kuna. Prikupit će se u Istri 450 milijuna kuna. To je jedini slučaj gdje Istra više vjerojatno, gdje se Istri više I za kraj ja molim doista zamjenika ministra da intervenira u ovaj članak 5.ovoga zakona. Ja namjerno neću podnijeti amandman, očekujem da to učini Vlada RH, točnije nadležno ministarstvo. Mislio sam zastupniče dat amandman, neću, očekujem da ministar koji je predsjednik savjeta IDS-a to lijepo shodno deklaraciji o o jedinstvenoj Istri i učini. Ja vidim da ministar piše i potpisuje ovaj zakon, stav da, znači potpisuje zakon i ovaj stav da u Rijeci budu te inspekcije, ministar je rekao, predsjednik Savjeta IDS-a, zamjenik ministra brani ovaj zakon i sad bih isto volio znati da li je i Jakovčić da u Rijeci budu inspekcije? Ili mu je samo da zbriše iz Istre put Bruxellesa? E, sad ja jednostavno ne znam ovo, ali evo zato posve otvoreno kažem, ne želim dati amandman, očekujem da to učini sam ministar koji je inače predsjednik IDS-a. Hvala. Poštovani zastupniče, ministar ne može dati amandman. … /Upadica Kajin: Može Vlada./ … To je pak nekaj drugoga. Imamo četiri replike na izlaganje poštovanog kolege Damira Kajina. Prva replika je poštovana zastupnica Lidija Bagarić. Zahvaljujem se poštovani predsjedniče. Pa evo, morala sam reagirati na kolegu Kajina, moram shvatiti da sam, meni je ovo izgledalo više demagogija, iskreno. Ja razumijem da se vi morate zauzeti za Istru i da stvarno koristite svaku priliku da to istaknete i to u svakom slučaju cijenim. Ako ste malo pogledati sve ove inspekcijske inspekcijske zakone, ustrojava se inspekcija istom logikom i uopće ne sumnjam da će biti ispostave i po Istri. Ali ako su sve inspekcije ustrojene na određeni način, onda je logično da će biti i ova u okviru Ministarstva turizma. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ni slučajno, nikakve demagogije u mom nastupu nema. Ja samo nastupam u duhu deklaracije o jedinstvenoj Istri s kojom plaši se građane već ne znam koliko mjeseci ili plašilo se sve dok onog trenutka dok sebi Jakovčić nije vjerojatno našao neko mjesto na listi za Europski parlament. Nadam se da neće biti pod rednim brojem 4 i više nema nikakve opasnosti, više nema više nije nitko Franjo Tuđman, više nije ugrožena Istra. Ništa, sad se šuti, sad se šuti. A ja eto, branim, znači i molim zamjenika ministra koji je u ministarstvo došao na prijedlog gospodina Jakovčića, da izvrši, pod navodnicima pritisak na ministra i da preko Vlade lijepo podnesu amandman da se mijenja članak 5. i da se jedna od tih ispostava, nije bitno sada gdje, nađe u Pazinu, u Ližnjanu, Taru-Vabrigi, Raši ili negdje drugdje. Samo s druge strane Učke. **Leko, Josip (SDP)** Molim vas, poštovani zastupniče, argumenti su jaki, nemojte dodavati. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Krešimira Bubala. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Kajin, naime vi srčano doista ste raspravljali, ali kad govorimo o članku 5. gdje se spominje Osijek, Rijeka, Split, Varaždin i Zagreb, ne spominje se Pazin i Pula. Vjerojatno je to promišljeno ministar to isto odlučio jer logično gdje je sjedište tamo se turistički zaposlenici, turistički radnici i ljudi više kažnjavaju, to je ustvari dobro učinio. rado bih volio da Osijek nije na ovom popisu, a da dobije sredstva za promociju turizma kao što dobije Istra. To bih rado volio i pozdravio bih takvu odluku. No kad je u pitanju kontinentalni turizam, gotovo da njegove promocije nema, posebno u proračunu turističke zajednice i resornog ministarstva. Prema tome, mislim da je ministar ipak promišljeno išao u ovaj članak 5. kako se Istra ne bi kažnjavala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** A ja bih volio da je manje promišljao pa da je recimo tu inspekciju negdje smjestio u Istri. Možemo, evo trgovati. Vi nama ovu inspekciju iz Osijeka, a mi ćemo eto potruditi se da preko turističkih zajednica možda malo više sredstava ide prema Osijeku. Međutim, vi gospodine zastupniče Bubalo morate znati da Istra ako bi negdje neki resor, kada je riječ o turizmu, trebao biti smješten onda bi valjda trebao biti smješten u Istri. Mi imamo negdje oko 22 milijuna noćenja. Istina je da su sve županije prošle godine ostvarile puno veći porast noćenja nego Istra. Istra neznatnih 0,3%. Da li je to greška ministra? Da li je to greška onog koji vodi turističke zajednice? Da li je to greška lokalne samouprave? Mene kao zastupnika? O tome ćemo nekom drugom prilikom. Najbliža županija koja se može po turističkom broju noćenja, sredstava, itd. približiti, uspoređivati sa Istrom je Splitsko-dalmatinska, odnosno Primorsko-goranska sa nekih 12 milijuna noćenja. Još jedanput želim apostrofirati upravo taj, tu razliku od gotovo 10 milijuna noćenja i ja doista mislim da bi čak i Ministarstvo turizma trebalo biti sa sjedištem u Istri, ne u Zagrebu jer tamo se ostvaruju prihodi pa bi možda malo više kapnulo i Osijeku i nekim drugim krajevima RH. ja iz vaše rasprave nisam razumio da jeste li vi za ili protiv ovog zakona? … /Upadica Kajin: Protiv./ … Jer je to, ako je to tako onda je to novi moment u vašem životu jer vi ste do sada vrlo zdušno podržavali sve prijedloge koalicije, Kukuriku koalicije na vlasti i nevjerojatno je da ste podržali čak i onu Strategiju razvoja turizma do 2020. pa do 2025. i onda ste ustvrdili da je sada cilj da se približimo 2008. i onih 7,3 milijarde kuna prihoda, milijarde eura prihoda od turizma, a u strategiji je pisalo 18,5 milijardi do 2020. Pa vi morate reći koji je cilj ove koalicije i svih aktivnosti koje se dešavaju u turizmu da bi izgledali ozbiljno jer ovo sada postaje na neki način pripetavanje vas i gospodina Jakovčića o tome tko će biti zaštitnik u Istri, ali zaštitnik SDP-a. Čitam danas u "Novom listu" da je on zaštitnik SDP-a a vi ste do sada podržavali sve odluke SDP-a a on je napredovao i kao takav je sada završio na listi za Europski parlament i ući će u taj Europski parlament. A vi ste se sada naljutili i bit ćete protiv ovog zakona samo radi toga. To nije korektno, to nije odgovorno. A on kaže da ste razišli samo zbog toga što ste htjeli biti u jednom trenutku i predsjednik države u drugom trenutku predsjednik IDS-a i na kraju župan Istarske županije što vam on nije dozvolio. I s time zamarate Istrijane sa vašim borbama i ja ne znam jeste li vi član ili tko je uopće više član tog IDS-a. Nedavno ste nazvali IDS istražni demokratski sabor, vi koji ste bili potpredsjednik tog Istarskog demokratskog sabora 20 godina, da je on sada istražni. mislim da minimum pristojnosti nalaže da se prema kolegama odnosite na jedan kvalitetan način koji je pošten. Ali da Istrijani znaju tko njih predvodi

kako će se da li te … nema on potrebe s tobom komunicirati na takav način, ali je odradio ove izbore poglavito kada je riječ o drugom krugu. Sve što nije protiv Istre ja normalno podržavam. Ako je nešto protiv Istre onda to nisam nikada podržavao niti ću za to dignuti ruku. Nisam ja nikada podržavao pa čak sam prvi vjerojatno imao rezerve do one turističke strategije, ne vjerujući da je ne vjerujući da je moguće u roku od 4, 5 ili ne znam koliko godina izraditi broj hotela ne znam od koliko, sa koliko tada tamo se spominjalo hotelskih soba. I još jedanput I još jedanput ću reći da ova Vlada sigurno nije radila protiv Istre. I samo ću spomenuti jednu stvar da je u 2013.godini na prostor Istre bez obzira na političke disolucije bilo uloženo oko milijardu i 300 milijuna kuna. nikada prije, nikada poslije vjerojatno taj novac Istri se neće vratiti. Moram reći prvo da iz dva razloga sam replicirao uvaženom kolegi Kajinu. Prvo što je rekao da se porast, zapošljavanja u turizmu i turističkih noćenja dešava po inerciji kao da je to slobodni pad i da imamo akceleraciju pa se otvaraju radna mjesta samo tako po inerciji. S time smo na neki način uvrijedili i djelatnike u turizmu i ljude koji investiraju u turizam i ljude koji otvaraju radna mjesta u turizmu i privatne male iznajmljivače koji se sami trude nešto prirediti za turizam i nešto stvoriti. Prema tome ta izjava ne stoji jel baš vi govorite da se uvijek zalažete za gospodarstvo, za razvoj, za radnike bilo u Istri, vjerujem ne samo u Istri, vjerujem i u drugim dijelovima Hrvatske, prema tome to ne stoji. Ali je činjenica isto tako da ste nam prilikom rasprave o turističkoj inspekciji točno objasnili sve što je tko u IDS-u kao da je to ključna stvar za donošenje turističke inspekcije. Pa daj se odmaknimo malo izvan granica svoje županije, pa ne mislimo samo na sebe, nemojmo imati stalno taj neki jal moje, moje, moje, moja županija. Nikada tako Hrvatska u cjelini neće ići zajedno, nikad. Probajmo izaći izvan toga. Što da sada svako ja sada govorim da treba biti ministarstvo to i to pomorstva i prometa treba biti u Novom Zagrebu jel sam ja iz Novog Zagreba pa mi je to, kod nas je i aerodrom i izlaz na autoput i ranžirni kolodvor i Brodarski institut, mislim gdje ćemo doći na taj način ako stvarno počnemo postavljati stvari tako. A istovremeno govorimo da se 2 tisuće novih radnih mjesta otvorilo po inerciji kao oni kao da je to samo tako kao da iza toga ne stoji ipak neki rad pa ajmo reći i ove Vlade i prošlih vlada na neki način. Prema tome nemojmo na neki način stalno tu Hrvatsku koliko god je. Isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Bez obzira na sve moje rezerve do ovoga zakona meni nije krivo da će HDZ podržati tekst ovoga zakona.

ja ću vas pitati kako ćete glasovati, sada vas nitko ne pita to. Ja molim da nastavimo sa radom. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i podijeljeno vrijeme između Ante Jerolimova i Branke Juričev-Martinčev. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavniče predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je kao što smo čuli nalazi Prijedlog zakona o turističkoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona po hitnom postupku i za gospodina Kajina da kažem da klub HDZ-a neće Riječ je o jednom u nizu prijedloga zakona kakvih smo već bili svjedoci prošlog tjedna, a koji su proizašli iz odluke Vlade o ukidanju Državnog inspektorata ili kako je Vlada to ublaženo nazvala transformacijom Državnog inspektorata. Navedena transformacija odnosno ukidanje Državnog inspektorata nastupila je kao što znamo 1.siječnja ove godine i navedene promjene razlog su zašto je ovaj prijedlog zakona danas pred nama, s obzornim da je prošlo već evo 28 dana od prestanka rada rada Državnog inspektorata onda su jasni i razlozi za hitnim postupkom donošenja ovog prijedloga zakona. I dok hitni postupak još možemo shvatiti i jasna nam je panika vladajućih zbog nastale nestabilnosti i praznine nakon ukidanja Državnog inspektorata, samo ukidanje nikako ne možemo podržati. Kao prvo čudi nas zašto se nitko od vladajućih kada se odlučivalo o ukidanju inspektorata nije zapitao, a što će biti nakon 1.siječnja. No to je sada druga priča, to je samo jedna kap u moru vaše nepripremljenosti i nesnalaženja u vođenju vlade i države. Umjesto da ste druga inspekcijska tijela i agencije koje provode takav i sličan nadzor podvrgli inspektoratu i tako uštedjeli a ujedno i ojačali inspektorat i njegovu neovisnost vi ste evo kao što vidimo potezom pera što se ono kaže narušili cjelokupni inspekcijski nadzor u Republici Hrvatskoj i zato danas moramo hitno krpati vašu nelikvidnost, nedalekovidnost donošenjem ovih zakona bez prave rasprave i analize. Evo da ne duljim o razlozima ukidanja Državnog inspektorata mogu samo analizirati članke zakona i moramo izdvojiti nekoliko jako loših rješenja ali ipak rješenja koja su prihvatljiva kao npr. članak 7. koji govori o mogućnosti privremenog obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u drugoj područnoj jedinici u razdoblju najdužem od 3 mjeseca. Možemo pozdraviti i mogućnost žalbe protiv rješenja turističkog inspektorata povjerenstvu za žalbe jer u nekim prethodnim prijedlozima zakona nastalih transformacijom Državnog inspektorata takvih rješenja nije bilo. Ono što nije dobro je članak 8. koji govori o uvjetima koje inspektori moraju zadovoljavati za obavljanje posla i koji ne propisuje poznavanje jednog stranog jezika kao uvjet za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. Zašto to kažem? Pa upravo par članaka dalje točnije u članku 19. prijedloga zakona stoji: "Ako turistički inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da kupcu

nisu li upravo stranci odnosno turisti česti kupci tj. primatelji usluga ili usluge u turizmu. Zašto smatramo da nije dobro, zato smatramo da nije dobro što je izostao uvjet poznavanja barem jednog stranog jezika za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. No, sve su to manji problemi u odnosu na ovlasti koje ovaj zakon pridaje inspektorima u članku 16. koje pri tumačenju i provođenju istih mogu izazvati pravu pomutnju. Svi se još itekako dobro sjećamo scena od prošlog ljeta kada su se zatvarali hoteli usred sezone i maltretirali ni krivi ni dužni gosti zbog tog, u tom slučaju poreznog duga vlasnika objekta. Iste i slične scene koje zasigurno ne trebaju ni našem turizmu ni gostima može izazvati mogućnost inspektora da blokira objekat i obustavi poslovanje za vrijeme trajanja nadzora i to u trajanju koje odredi sam inspektor. Turizam, naši gosti pa ni nitko drugi, čak i poslodavci koji su pod nadzorom ne smiju biti taoci, znači osobne subjektivne odluke ili ne daj Bože kakvog inata i samovolje. Jednim precizno nedefiniranim ili loše sastavljenim zakonom ili člankom tog istog zakona možemo nanijeti gospodarsku štetu ali i veliku antireklamu za turizam. Naime, ako sagledamo predloženu sliku koja će se dobiti izglasavanjem svih ovih zakona nazovimo ih inspekcijskih zakona pojedine naše poslodavce dovesti ćemo do apsurda. Da se ne mičemo od teme uzmimo primjer ugostiteljskog objekta koji će ubuduće kontrolirati čak 9 različitih inspekcija i to turistička, sanitarna, tržna, poljoprivredna, inspekcija rada, inspektori zaštite na radu, mjeriteljski inspektori, ribarska inspekcija, inspektori porezne uprave. Ako tome dodamo činjenicu da svako ministarstvo i njegovi inspektori imaju svoje nadležnosti nameće se pitanje tj. bojazan kako će sve to skupa izgledati u praksi. Naime u prijedlogu zakona koji je pred nama uvodno u dijelu koji se bavi posljedicama koje će proisteći iz ovoga zakona navodi se kako je cilj podizanje nivoa, kvaliteta pružanja usluga u ugostiteljstvu i turizmu jedan o od osnovnih preduvjeta ulaska Hrvatske u 20 vodećih turističkih destinacija svijeta. Pa zar stvarno ovdje netko misli kako će se ugostiteljska usluga unaprijediti kontrolom 9 različitih institucija ili ranije spomenutim maltretiranjem i izbacivanjem gostiju iz hotela ili zaustavljanjem rada u nekom prepunom restoranu zbog odluke inspektora. Da se razumijemo, mi se ne protivimo inspekcijskom nadzoru već krajnje destimulativnom načinu na koji će sve to skupa izgledati u praksi. I na kraju, iako to nije greška ovog zakona dopustite da vas podsjetim kako će u ovoj novoj, cjelokupnoj organizaciji inspekcijskih službi kontrolu rada na crno što je najčešći prekršaj u ugostiteljsko-turističkim djelatnostima ubuduće provoditi carinska uprava. Smatramo da je to u ovom primjeru pogrešno i nelogično. Puno bolje i kvalitetnije bi bilo da u turizmu taj dio posla obavlja turistička inspekcija zbog uske povezanosti sa turističkim zajednicama koje najbolje znaju tko im plaća a tko ne plaća boravišnu pristojbu, tko prijavljuje goste a tko ne. Ostatak vremena u ime kluba će kolegica Juričev.

Hvala lijepa. Idemo najprije na replike poštovanom zastupniku Anti Jerolimovu. Poštovani kolega njegov iz kluba, Josip Borić ima repliku na njegovo izlaganje. Hvala lijepo predsjedniče, iz kluba HDZ-a. Kolega Jerolimov, s pravom ste upozorili na nestabilnost sustava. Turizam ne trpi nestabilnost sustava. Što smo doživjeli u protekle dvije godine, nešto što se normalno lijepo razvijalo u proteklih 10-tak godina, znači prije dolaska ove vlasti, najedanput svjedočimo padu. Samo u poreznom dijelu PDV na uslužne djelatnosti 25%, 10%, 13%. Sramota. Tko želi poslovati u takvom sustavu? To je smrt za hrvatski turizam. Govorimo o zaradama, govorimo o nekakvim ukidanjima parafiskalnih nameta. Hvali se ovdje, dođe ministar nedavno Jakovina i kaže ukidamo parafiskalne namete i onda nam podigne cijenu vode za korištenje, naknadu za korištenje voda za 100 i nešto posto, sa 1,35 kuna na 2,80 kuna i odmah uzme cjelokupnom turizmu 400 milijuna kuna. 400 milijuna kuna na PDV-u sa 3 postotna poena više, 250 milijuna kuna i nikome ništa. I govorimo o razvoju turizma, s čime ćemo se razvijati na ovakav način? Ovo je sramotno da smo jednu službu koja je funkcionirala besprijekorno 15 godina doveli do toga da će sada ministri gospodari života i smrti svih ugostitelja. Samo se zamjerite ovom vašem ministru iz IDS-a, zatvorit ćete objekat. Ako je slučajno netko iz HDZ-a, zatvorit će mu objekat. On ima ovlasti poslati inspektora i naći mu nešto zbog čega će ga zatvoriti, a bili smo svjedoci ovog ljeta što se dešavalo. Ono je sramota bila u Senju da se gosti izbacuju, vraćaju i ponovo izbacuju iz istog hotela radi nekakvog poreznog duga. mi u Hrvatskoj valjda kad sve ide nekako dobro što gospodin Kajin misli da ide nekom inercijom, ali kad se mukotrpni rad uloži i trud da nešto dođe do nekog nivoa da se napreduje onda naravno onda nije dobro i onda moramo nešto napraviti da to tako dobro ne bude. Pitali ste se tko će ulagati. Svi oni koji su u proteklih dvi godine napravili hotele na Jadranu i u zaleđu ti će ulagati. Znate tko je napravio? Nitko. tko će ulagati u ovakav sustav gdje se ne zna koji je porez danas, koji će biti porez sutra. Najbolji primjer ste sami naveli gdje je već krenula u prodaju za narednu sezonu i onda se u međuvremenu sa 10% povisi PDV na 13% kad su već cijene formirane, kad su cijene na tržištu, kad su se kapaciteti prodali. Naravno da u takvim okolnostima, u takvim uvjetima teško tko može ulagati, odnosno svatko onaj koji vodi računa i ozbiljni je ulagač i renomirane kuće i tvrtke sigurno neće ulagati. Ali i još jednom da vas ispravim. Nisu se gosti vraćali kad su ih izbacili, nego su ih tražili po plaži, onda su ih izbacili./… … i onda su se opet jadni vratili. Nisu bili sigurni koliko će bit unutra jer je ovaj vlasnik otišo platit to, pa ako ako je bila zatvorena banka, pošta ili već gdje je plaćao moglo se dogoditi da ih opet izbace vanka. Dakle, to je i izbacili su ih vanka. klasičan primjer kako i ne treba nikakva reklama. Netko je spominjao ovdje neke novce za reklamu. To je najbolja antireklama za hrvatski turizam koja će dugo, dugo ostati zapamćena. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Jasen Mesić i replika. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani kolega Jerolimov vi ste Izvolite./… Vi ste vrlo dobro govorili u svom izlaganju i spomenuli ste još jednu činjenicu iz koje vidim dodatnu potencijalnu opasnost. Naime, vi ste spomenuli da će praktički biti 9 biti 9 inspekcija. Ovu situaciju koju ste opisivali od prošlog ljeta koliko ja znam tu je vrlo zaslužan za to bio i ministar linić zajedno sa svojim pomoćnicima koji su, posebno se jedan istakao u uvođenju tog reda. I sad zamislite tom jednom gospodinu, recimo na Korčuli, recimo jedan ugostiteljski turistički objekt objekt s obzirom da znate kod nas u inspekciji kako to u zadnje vrijeme ide, svima, svi se jednako kontrolira itd. Recimo u 10 sati mu dođe jedna inspekcija od ovih 9 koje ste vi nabrojali, pa mu u 12 dođe druga, pa mu u 1 dođe treća, pa u 1,30 dođe četvrta pa pričeka da ova od 1 završi tako da oni mogu u 3 i tako do 7 sati i propadne taj dan čovjeku i on taj dan onda više ne može platiti turističku pristojbu recimo jedno 90000 kuna. Zaboravi platiti turističke pristojbe koja je dodatna opasnost da završi u državnom proračunu, ne ta koja nije plaćena, nego od ovih drugih koji uredno plaćaju je dodatna opasnost jer postoji jedna mogućnost da boravišna pristojba postane proračunski prihod, a znamo svi da se od boravišne pristojbe financira sustav. Zato mislim stvarno ovo što ste rekli da se zapravo radi o jednoj dodatnoj opasnosti, da imamo permanentno ono tzv. inspekcijske dane i bojim se možda da bi trebalo kako je ono prije bila vježba napuštanje broda u slučaju opasnosti da gosti u tom slučaju provedu prvo vježbu napuštanja hotela u slučaju dolaska inspekcije.

iz prakse jasno. Gledajte 9 inspekcija naravno ako dođu svi što je teoretski moguće da dođu svi u isti dan da će se dogoditi ovo što ste rekli, a poglavito zato što imaju ti inspektori ovlasti da obustave tijekom svog nadzora rad u određenom objektu. Ali još gore će se dogoditi da će u 60 dana u nekim malim mjestima spomenuli ste Korčulu i razno razne otoke, a slučaj sa svim otocima imaju svoja mala mjesta i određene restorane da će u 60 dana koliko otprilike traje sezona svaka inspekcija doći minimalno 2 puta u neki objekat, da je to 9 puta 2, 18 dana i praktički 20-tak dana će taj objekat. Jer kad će oni doći? Oni će doći navečer kad je puna bašta, kad ljudi dijele večeru i onda će biti 20-tak dana na večeri. Ne oni na večeri, nego će biti stopirana večera Klariću i ljudi će doći večerati u 7, a moći će možda tek dobiti jelo u 10 sati. Ali još veći je problem ovaj koji se tiče turističkih zajednica, rada na crno, carinske uprave koja gleda tko to radi i ne radi, tko je registriran, tko nije registriran za obavljanje neke djelatnosti. Da li je bila logika da Turistička inspekcija vrši nadzor nad onima koji nisu prijavljeni u suradnji sa turističkim zajednicama jer su pod istom kapom, pod istim ministarstvom. Znači isti im je poslodavac i lakše bi mogli kontrolirati tko to nije registriran, tko obavlja nekakvu djelatnost na crno poglavito u turizmu. Hvala lijepa. I poštovani kolega Ivan Šuker na izlaganje poštovane kolegice Branke Juričev-Martinčev. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Juričev, gledajte mi ovih dana slušamo da u Hrvatskoj ima 40 i još nešto inspekcija i da je to trebalo sve bit u Državnom inspektoratu. To govore oni koji u principu ne znaju što je Državni inspektorat. Državni inspektorat su bile objedinjene Gospodarska inspekcija i upravo ovo što ste vi govorili da netko kad dođe da obavi nadzor ne da zivka jedne, druge i da to traje u nedogled. No, najveći je problem kad se u politici podijele akteri. I onda nezgodno je ako je ministar HNS, a na čelu inspekcije Državnog inspektorata je SDP. Kako će to? To ne ide nikako. I onda ajmo se mi vratiti na ono što smo imali prije i što nije nikako funkcioniralo. I sad imamo to. I sad možete misliti još dobro su prošli turisti, možete misliti poljoprivrednike oni imaju 18 inspekcija. Doduše u istom su ministarstvu, ali 18 inspektora će nastati iz Gospodarskog inspektorata. I sad mi umjesto da imamo na jednom mjestu inspekcije koje će odraditi i sugerirati Vladi što da naprave da konačno imamo malo gospodarskog rasta, da nemamo problema sa prihodima u državnom proračunu ne, mi ćemo to sad rastepsti. Sad možete misliti dok sve te inspekcije pokupe nekakva svoja zapažanja pa ih upute ovim gospodarskim ministrima pa dok oni osmisle to sve skupa pa ja mislim da nama još bar 4, 5 godina ne gine recesija. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** U pravu ste kolega Šuker mi se danas uopće, večeras nismo dotakli one teme što kad svaki od tih inspektora bude tražio svoje vozilo, svog administrativnog tajnika pa svoj fotokopirni pa svoju telefonsku liniju i tako svoje prostore. Mijenjat ćemo mobitele pa onda sad sve to moramo mijenjati. Ali ja vjerujem da ćemo mi za godinu dana u hitnom postupku donijeti ponovno Zakon o Državnom inspektoratu.

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom i kolegice i kolege. Dakle, klub HNS-a podržat će donošenje predmetnog zakona, prijedloga Zakona o Turističkoj inspekciji s konačnim prijedlogom zakona. U ime kluba HNS-a mogu reći da mi smo podržali sve zakone koji su vezani za inspekcije i preustroj Državnog inspektorata smatramo da ovaj preustroj Državnog inspektorata na način na koji je predložen i ovim i drugim zakonima će osigurati bolje funkcioniranje i inspektorata i kvalitetnije. Dapače, u suprotnosti s onim što smo slušali od opozicije koju poštujemo da ima svoj stav, svoje razmišljanje i svoj pristup ali očito mi smatramo da ovaj način pristupa, a to je da ministarstvo koje je nadležno za vođenje određene politike, mjere i instrumente da ima i određeni neću reći represivni nego kontrolni dio načina na koji i privatni i javni sektor koji se bavi turizmom obavlja svoj posao. Mi smatramo da smo u pravu, mi smatramo da će ovo biti funkcionalnije, da će biti kvalitetnije i ono što je ključno u radu svih inspekcija pa uključujući i Turističku inspekciju da će u prvom redu biti profesionalnije i da će na taj način se osigurati i da turisti ne samo kako smo slušali gledaju nekakve scene koje nisu primjerene nego da im je jasno da kad dođu u Hrvatsku da inspekcije odrađuju svoj posao a da su onda oni sigurniji da će njihova usluga biti kvalitetnija, da će biti prema onome nivou i one zvjezdice za koju plaćaju određenu cijenu. A znamo da nisu jeftine cijene u Hrvatskoj, često smo zbog toga i nekonkurentni. Da će onu uslugu koja se plaća i u ugostiteljstvu biti kvalitetna i da će

u nadzoru i računa i nadzoru neregistriranih djelatnosti prema ne znam članku 4., odnosno članku 9. Zakona o Carinskoj upravi. I da će suradnja između Turističke inspekcije i svih drugih gospodarskih inspekcija i sanitarnih zajedno sa posebno Poreznom upravom biti funkcionalna da bi se kvaliteta dobila, a to znači da gost kad dođe da dobije onu uslugu koju plaća. To je mislim i ključ zbog čega postoje inspekcije, a s druge strane Porezne uprave da se naplati sve ono što se mora naplatiti. Koliko god se razmišljalo ima li negativne efekte onih određenih situacija koje su postojale prošle godine po pitanju naplate ili zatvaranja određenih ugostiteljskih objekata i hotela u biti pokazalo se da se na jedan način direktno i jasno poslalo poruku da nema više manipulacije niti sa računima, niti sa uslugama a to sve skupa osim hrvatskih građana kad se ne naplaćuje porez najviše plaćaju u biti oni koji dolaze u Hrvatsku ili domaći građani koji plaćaju ponovno kažem određene usluge, a ne dobivaju ono zbog čega su to platili. Sigurnost turista u Hrvatskoj, sigurnost usluge koju dobivaju dobrim dijelom zavisi od ovih inspekcija i zbog toga smatram da će suradnja i posebno način da Turistička inspekcija bude baš u sastavu Ministarstva turizma biti puno kvalitetnija u primjeni zakona i onih politika koje Ministarstvo turizma definira. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Pa poštovani kolega prikazujete ovaj model kao funkcionalniji kad je sve pod istom kapom, svi segmenti ugostiteljstva i turizma pa i nadzor. Zašto se onda niste izborili da i naplata boravišne pristojbe bude pod kapom Ministarstva turizma, a ne pod Carinskom upravom? Zašto se niste izborili da npr. sanitarni pregledi u ugostiteljskim objektima također budu pod Ministarstvom turizma? Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovana kolegice ja ne znam zašto bi se mi izborili za nešto što nije potrebno. Dakle, sanitarna inspekcija je vezana za jednu specifičnu djelatnost a isto tako puno je kvalitetnije, puno je bolje, puno je jednostavnije i primjerenije da sve što je vezano za naplatu, od PDV-a, trošarina do svih javnih prihoda uključujući boravišnu pristojbu bude na jednom mjestu, da bude na jednoj evidenciji i da bude rađena na način kako to se najbolje radi a to se radi preko Ministarstva financija. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Lidija Bagarić u ime Kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske. Zahvaljujem se poštovani predsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom, pa evo u ovaj kasni sat ubiti sam odustala od masu toga što sam i planirala u raspravi govoriti. Mislim da je puno toga rečeno i o razlozima ukidanja državnog inspektorata. Činjenica da smo imali i neujednačen paralelni sustav koji je bilo vrijeme da se ujednači, ujednačilo se način da se inspekcije raspodjele po resorima odnosno po ministarstvima što je po meni sasvim logično i takva je praksa i u većini ostalih zemalja. Dakle, ovo je jedan u nizu zakona koje je neophodno donijeti kako bi se ustrojila inspekcija unutar ministarstva. ovim zakonom je jasno navedeno na šta se odnosi. nadam se da se neće ponavljati više slike od prošle sezone sa zatvaranjem objekata i vjerujem da će se ubuduće državni proračun više puniti iz djelatnosti turizma i ugostiteljstva ne zbog kazni i pečaćenja. I Klub SDP-a podržat će ovaj zakon. Hvala lijepa. Josip (SDP)** Da li predstavnici predlagateljice žele završnu riječ? Da. Zamjenik ministra turizma poštovani Ratomir Ivičić. Hvala lijepa. Poštovane zastupnice i zastupnici, zahvaljujem na raspravi. Evo samo bih se kratko osvrnuo na primjedbe i prijedloge koje smo dobili. Ustroj predložen ovim zakonom zapravo je preuzet iz Zakona bivšeg državnog inspektorata ali ovaj prijedlog zastupnika Kajina i još nekih zastupnika je čini mi se smislen i ja ću ga proslijedit ministru. Također primjedba zastupnika Kajina bila je na visinu kazni, one su preuzete prema kaznenom zakonodavstvu. Članak 8.poštovani zastupnik Jerolimov Ante jezik smatramo zaista da bi bilo dobro da stoji, da mora poznavati jedan strani jezik, to ćemo regulirati pravilnikom. Članak 16.stavak 3.trajanje inspekcijskog nadzora da tu je možda moguće da bi došlo do nekakvog pogrešnog tumačenja. U dosadašnjoj praksi nismo tako nešto uočili, takvih pojava nije bilo. Ukoliko primjenom zakona nakon stupanja zakona na snagu se uoči bilo kakav takav slučaj ministarstvo će ići sa izmjenom u tom smjeru da se ne dopusti različito tumačenje.

da suprotno izdanom rješenju inspektor može obaviti nadzor, to znači ako netko ima rješenje za dva apartmana a inspektor utvrdi ili misli da u kući postoji još jedna soba ili apartman onda on suprotno izdanom rješenju o obavljanju djelatnosti može izvršiti nadzor da. Evo razmotrit ćemo i to ali on ima pravo vršiti nadzor predviđenom izrijekom. Predlažem kolegice da napišete amandman a sada da pustite. **Ivičić, Ratomir** Na primjedbu da je relativno mali broj inspektora u odnosu na prethodni broj koji je obavljao te iste poslove u državnom inspektoratu mogu reći sljedeće, da je u odnosu na početni prijedlog zakona kada je bilo predviđeno 35 ukupno djelatnika koji se preuzimaju iz državnog inspektorata konačnim dogovorom preuzeto je Doduše sredstva su predviđena na poziciji drugih nekih ministarstava ali će se osigurati, ona su osigurana u državnom proračunu na drugim pozicijama i prvim rebalansom će biti preraspoređena. Do tih promjena došlo je nakon što je državni proračun bio izglasan. To bi uglavnom evo bilo sve. Mi smatramo da će turističke inspekcije biti puno učinkovitije u provedbi svih turističkih zakona i propisa i na opće zadovoljstvo i države i gospodarskih subjekata i gostiju koji svakako ne bi trebali osjetiti nikakvu posljedicu. Hvala lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Sada ćemo zastati sa radom. Nastavit ćemo sutra u 9,30. Rasprava o tekstu ovog zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti a sutra počinjemo sa točkom 13. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Laku noć! Svako dobro!